Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Utvrđujem da je glasovalo 111 zastupnika i zastupnica, 78 za, 33 suzdržana i na taj način je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? glasovalo 111 zastupnika i zastupnica, 78 za, 33 suzdržana i na taj način je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo 111 zastupnika i zastupnica, 78 za, 33 suzdržana i na taj način je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?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

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo 111 zastupnika i zastupnica, 78 za, 33 suzdržana i na taj način je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo 111 zastupnika i zastupnica, 78 za, 33 suzdržana i na taj način je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo. Izvješće o obavljenoj reviziji i učinkovitosti i spremnosti RH za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz programa održivog razvoja do 2030. Podnositelj je Državni ured za reviziju. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno čl. 44.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 Utvrđujem da je glasovalo 111 zastupnika i zastupnica, 78 za, 33 suzdržana

I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo 111 zastupnika i zastupnica, 78 za, 33 suzdržana i na taj način je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno